Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom. Kao što smo i najavili, prva točka: 1. Izvješće o sastancima Europskog vijeća; Održanima 21. i 22. ožujka 2019. i 20. i 21. lipnja 2019., izvanrednom sastanku Europskog vijeća članak 50. održanom 10. travnja u Bruxelles, neformalnom sastanku Europskog vijeća održanom Sibiu 9. svibnja 2019., neformalnom sastanku Europskog vijeća održanom 28. svibnja 2019. nakon izbora za Europski parlament te o izvanrednom sastanku održanom 30 lipnja 2019. u Bruxelles. Podnositelj je predsjednik Vlade RH. Predsjednik Vlade RH podnio je izvješće u skladu sa Zakonom o suradnji Hrvatskog sabora i Vlade RH u europskim poslovima. Molio bih sada predsjednika Vlade g. Plenkovića da dodatno obrazloži izvješće. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici. Drago mi je da vam danas mogu predstaviti izvješće o sastancima Europskog vijeća koji su se dogodili u proteklim mjesecima. Ovu našu praksu o ključnim europskim temama smatram korisnom, važnom kako za hrvatske zastupnike, tako i uopće za hrvatsku javnost da malo detaljnije upravo u ovom najvišem predstavničkom tijelu u RH damo zajednički osvrt na ključne europske teme. To je posebno važno uoči našeg predsjedanja EU kao i u vezi uloge koju će u tom procesu imati Hrvatski sabor. Mi smo ne samo na Europskom vijeću nego i na svim drugim formacijama vijeća zastupali i branili hrvatske interese i dobro je da se danas osvrnemo na ključne točke koje su bile o .../Govornik se ne razumije./... raspravi proteklih mjeseci. Jedna od njih je naravno i odabir čelnih ljudi EU, zatim usvojeni strateški program čelnika EU za idućih 5 godina. Teme rasta, zapošljavanja, konkurentnosti, klimatskih promjena, višegodišnjeg financijskoga okvira, Brexita, Shengena, eura, demografske revitalizacije, te pitanja proširenja. Danas je prigoda da kažem nekoliko riječi i o našim pripremama za predsjedanje. Najprije, s obzirom da je evo otprilike upravo u ovim trenucima dosadašnja, odnosno do jučerašnja potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić sada preuzima od svog prethodnika gospodina Jaglanda dužnost glavne tajnice Vijeća Europe na 5 godina. Želim joj još jednom u ime svih nas čestitati i zahvaliti se posebno našem izaslanstvu pri Vijeću Europe, saborskom izaslanstvu koje je pridonijelo da se taj važan politički i diplomatski uspjeh i ostvari. Posebno stoga što je riječ o najvažnijoj i najstarijoj organizaciji u Europi koja se bavi zaštitom demokracije i ljudskih prava i vladavinom prava. Ujedno nominacija Dubravke Šuice za potpredsjednicu Europske komisije i povjerenicu upravo za demokraciju i demografiju smatram da je također važan politički uspjeh RH. Praktički Praktički dvije ključne osobe u europskim institucijama i to u Uniji i u Vijeću Europe koje će se baviti ovom temom koja je vrlo široka i vrlo važna za procese koji se zbivaju ne samo kod nas nego i u Europi a i globalno dolaze iz Hrvatske. Dubravka Šuica će ujedno u iduće 2 godine rukovoditi i radom Europske komisije u kontekstu pripreme i održavanja konferencije o budućnosti Europe. A svrha te konferencije je uključiti građane iz svih država članica u oblikovanje budućnosti i zajedničkog europskog projekta. Želim također spomenuti da smo na planu pozicioniranja hrvatskih stručnjaka, dužnosnika prije nekoliko mjeseci uspjeli u izboru ravnateljice Europske agencije za pomorsku sigurnost, do jučerašnja državna tajnica u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Maja Markovčić Kostelac je na čelu te europske agencije sa sjedištem u Lisabonu. Prvi takav uspjeh pozicioniranja nekoga od hrvatskih dužnosnika u jednu agenciju. Ivana Maletić, dosadašnja zastupnica u EUorpskom parlamentu postala je članica revizorskoga suda EU. Istodobno u ovoj godini su Tamara Perišin i Vesna Tomljenović profesorice prava, jedna ovdje na Fakultetu u Zagrebu, druga u Rijeci imenovane, jedna ponovno, jedna prvi put sutkinjama Općeg suda EU u Luxembourgu. Ujedno smo prije nekoliko mjeseci uz potporu Hrvatskoga sabora imenovali i novu stalnu predstavnicu RH pri EU, riječ je o Ireni Andrassy koja je bila dio našega pregovaračkoga tima za članstvo sa velikim iskustvom, vratili je iz Europske komisije da ovu važnu zadaću obavi na najbolji mogući način u interesu RH. Imenovali Imenovali smo i novu državnu tajnicu za europske poslove u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Nikolinu Brnjac. Nije slučajno, riječ je o visokim dužnosnicama, političarkama, stručnjakinjama a sve su žene. Sve su žene, baš sve. To govori i o našoj politici ravnopravnosti spolova i možemo biti ponosni na ovu politiku i na njihove nove dužnosti kako u okviru našeg sustava tako i u okviru europskih institucija i meni je osobito to izrazito drago. Kad je riječ o izboru novih europskih čelnika nakon održanih izbora za Europski parlament koji su, kao što znate, bili krajem svibnja, vodili su se paralelni procesi, postojala su dva kolosijeka kako izabrati nove dužnosnike. Jedan se vodio u procesima u okviru Europskog vijeća kojim je koordinirao predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk, drugi se odvijao među ključnim političkim skupinama na europskoj razini između europskih pučana, socijalista i liberala, pojednostavljujem naziv. Ja sam imao čast biti jedan od dva premijera koji su u ime pučana vodili pregovore o dogovorima za te dužnosti. Budući da je bilo jako puno informacija, više dezinformacija o tome kako su ti procesi trajali, reći ću nekoliko načelnih pozicija koje su važne da ih razumijemo. Prva je da je pozicija i RH, mene osobno, Vlade ako želite, pa onda u tom kontekstu iz širega konteksta europskih pučana bila vrlo bliska onome što smo na kraju i ostvarili, a to je da smatramo da onaj tko je bio relativni pobjednik izbora ima pravo na dužnost predsjednika Europske komisije. Budući da su europski pučani bili relativni pobjednici izbora, to je bila pozicija koju smo zastupali i podržavali Manfreda Webera da postane upravo nasljednik Jean-Claude Junckera. Druge dvije političke skupine nisu to htjele, jednostavno su htjele promijeniti način razumijevanja koncepta tzv. glavnoga ili špicen kandidata na način da se u nekom ex post kontekstu na razini Europskog vijeća dogovori nešto drugo u odnosu na ono što je bila relativna većinska volja birača na cijelom kontinentu. Mi to nismo htjeli prihvatiti. To vam je otprilike situacija kao da sutra odemo na izbore, pa jedna politička stranka dobije relativnu većinu, neka druga stranka bude druga, pa onda glavna osoba ili kandidat te druge stranke postane recimo predsjednik Vlade, a ovi koji su bili prvi, ne da ostanu u opoziciji, nego da još ga pri tom i podržavaju, to je takav scenarij, samo da shvatite politički što to znači. Nije realno da bi se to događalo nakon izbora na nacionalnoj razini, jednostavno nije realno. Druga je činjenica što u političkom smislu ove dvije skupine, tu mislim na socijaliste i liberale jer današnja konfiguracija na nacionalnoj razini je bitno drukčija nego prije recimo 5, 10 ili 15.g., sve su grupacije li-la, otprilike po sedam, nikada to nije bilo tako i upravo iz te nacionalne konfiguracije htjelo se napraviti neki drugi balans među institucijama i tu je bio ključ te bitke. Neke od zemalja su imale takvu vrstu rezervi prema glavnom kandidatu pučana da nikako nisu htjele da bude on iz različitih razloga, ja sad ne želim govoriti ni tko, ni koliko, ni kako, ali otprilike ste to razumjeli. Međutim, dogovor koji je na kraju postignut je da smo ostvarili ovaj principijelni glavni cilj, nismo poštovali do kraja naše razumijevanje koncepta glavnoga kandidata, ali isto tako se nije dogodio ni nekakav scenarij koji bi sasvim odudarao od onoga što je bila većinska volja birača na europskim izborima, to je bit, to je bit i naše pozicije i principijelnosti te pozicije. U tom kontekstu je Ursula von der Leyen, dosadašnja ministrica obrane u Njemačkoj Vladi, ranije ministrica socijalne politike i obitelji, dva po dva mandata u Vladi Angele Merkel postala nova predsjednica Europske komisije, distribuciju ostalih dužnosti znate. Bilo je puno govora o tome gdje su tu države srednjoistočne Europe i to moram ponoviti za javnost jer je to ostalo u zraku kao da nismo vodili o tome računa, jesmo. Izvorni dogovor tj. preporuka na razini šefova države i Vlade je bio da prve dvije i pol godine mandata aktualnog saziva Europskog parlamenta vodi političar ili političarka iz srednjoistočne Europe i to iz skupine socijalista. Mi smo se s tim rastali nakon što smo postigli dogovor, očekivali da će netko od tih dužnosnika to prihvatiti, ali nije, nije prihvatio. Jedan političar iz jedne utjecajne zemlje, usput čelnik europskih socijalista to nije htio. Zašto on to htio nije, to će vjerojatno bolje znati naše kolege koji su dio te političke grupacije, pa bi bilo dobro da to i rastumače i onda je alternativno g. g. Sasoli iz Italije ušao u taj politički prazan prostor koji se dogodio na samom klubu socijalista u Europskom parlamentu, to je isto tako jako važno za razumjet. Dakle, vodilo se računa o srednjoistočnoj Europi, oni koji su trebali preporuku konfiguracije, to nisu realizirali, to nisu realizirali, to je bitno da se zna glasno i jasno. Činjenica da je Ursula von der Leyen došla u RH kao treću zemlju koju je podsjetila nakon što je dobila većinsko povjerenje u Europskom parlamentu sredinom srpnja je poruka sama po sebi, poruka dobrih odnosa RH i Njemačke, dobrih političkih odnosa između nje i hrvatskih dužnosnika i dobrog političkoga mjesta kojeg RH kao najmlađa članica EU u ovom trenutku ima i uživa na razini EU, ona nije došla u Zagreb temeljem nekog izvlačenja brojeva, došla je s vrlo jasnom političkom misijom, ciljem i porukom i važno je da to zastupnici u HS znaju, a meni je drago da je ona to tako odlučila, a vidjeli ste nakon brojnih iščekivanja da smo i u razgovorima koje smo vodili s njom oko uloge buduće povjerenice odnosno povjerenika iz RH, postigli dogovor s kojim možemo također biti po meni, jako zadovoljni, nije baš redovita praksa da zemlja koja ima staža u Uniji samo 6.g. i 2,5 mjeseca već u prvoj, drugoj pravoj šansi jer onih prvih godinu dana mandata aktualnog povjerenika Mimica je zaista bio specifičan kontekst, drugi mandat je bio portfelj razvoja, važan, ali ovaj portfelj na razini potpredsjednice komisije je po mom sudu, politički gledano prvi puta u povijesti Europske komisije expressis verbis jedna dužnosnica na razini odnosno povjerenica ima zadaću demografije, pitanja demografske revitalizacije. Mi smo spojili temu koja je važna za nas, nacionalno gledano, ali koja je prisutna i u političkom životu brojnih članica unije. Pola članice unije ima negativni prirodni priraštaj. Migracije stanovništva, sloboda kretnja ako hoćete, unos i disbalans i važno je da pokušamo pronaći zajedničku europsku optiku kako taj problem riješiti, a ovo je prigoda da na to imamo veliki utjecaj. U ovom smislu politika, pa u konačnici u smislu sredstava kako ga zajednički rješavati u budućnosti. I zato mislim da je važno da osvijestimo ono što smo ostvarili. Vi ste vidjeli iz pismenoga izvješća da je bio niz sastanaka, da smo održali i sastanke u Bruxellesu i to jako puno njih, neformalni sastanak u Sibiu, da je dinamika bila više nego intenzivna, nekada vođena dramatičnim produljenjima rokova koji su se odnosili na Brexit, a dio se odnosio i na ovu situaciju oko novih čelnika. Ono što je za nas posebno važno, da u idućem mandatu, u idućih 5 godina pogledamo kako će izgledati glavne teme. Te glavne teme reflektiraju se u govoru i u dokumentima koje je nova predsjednica komisije predstavila Evropskom parlamentu, dobro je da ih čujemo, ona je malo elaborirala narativ u odnosu na ono što smo mogli slušati i gledati u Junckerovoj komisiji. Teme poput europskog zelenog plana gospodarstva u interesu građana Europe spremne za digitalno doba zaštite europskog načina života, snažnije Europe u svijetu i novih poticaja europskoj demokraciji. To su političke košare u okviru kojih će se realizirati politike i prioriteti novih institucija EU. Ovdje želim posebno istaknuti izvanredni sastanak Europsko vijeća koji je bio u Sibiu u Europskom tjednu u svibnju. On je bio vrlo važan u tehnološkom smislu naših napora i lobiranja, bio je trenutak kad smo mi u ime Hrvatske prvi puta jasno i glasno artikulirati imamo demografski problem. U njega sada ne vidi trenutno, ne bavi se njime jer ne spada u onom klasičnom smislu niti unijine isključive nadležnosti, niti u podijeljene nadležnosti, ali je problem tu. Reakcija kolega kada su shvatile koju poruku šaljemo bila je sjajna. Svi koji imaju taj problem su odmah rekli točno, gotovo je nevjerojatno da nešto o tome već zajednički ne radimo i prihvatili sugestiju da to uđe u strateški program unije na hrvatski prijedlog. Sa backgroundom Ursule von der Leyen kao ministrice obitelji nije trebalo previše uvjeravanja da to mora biti europska tema, ona to razumije. Ona je provodila te politike kao ministrica u Njemačkoj saveznoj vladi, shvaća bit problema. I stoga kada pogledate taj i politički kontekst i realni kontekst i osobni kontekst možemo biti zadovoljni da smo pogodili temu koja je primjerena. Teme koje su dominirale na europskoj sceni ovih zadnjih tjedana su zasigurno i ove koje su vezane za zadaću koju će imati naša povjerenica u kontekstu demokracije. Kad gledate unazad, čime smo se bavili, bavili smo se zaštitom demokratskih institucija od vanjskih utjecaja, tema koja je prisutna gotovo u svim izbornim procesima neovisno gdje se događa. Krupna, politička tema izrazito važna i kod nas važna s ozbiljnim političkim posljedicama na arhitekturu, konfiguraciju, stavove, ljude koji se pojavljuju, politike koje se nude pa u konačnici i na rezultate izbora. Borba protiv dezinformiranja, jačanje otpornosti na različite prijetnje demokratskim institucijama, unapređenje komunikacija u javnosti, dvosmjerna komunikacija s građanima, poboljšanje izbornih procesa. Kada smo zaključivali Europsko vijeće krajem lipnja i početkom srpnja to se događalo sa 30.-tog na 1., moja je poruka bila da za iduće europske izore ne možemo ući u ponovnu situaciju da ključne političke grupe različito shvaćaju izborni sustav i koncept ulaska u te izbore. Nije normalno da pučani i socijalisti idu s uvjerenjem da će spitzenkandidat biti predsjednik komisije, a liberali kažu ne, ne, ne, to je prerogativ na kraju europskih čelnika vijeća, mi smo ti u biti koji će samo uzeti u obzir rezultate izbora pa ćemo mi možda staviti nekoga za koga mi mislimo da bi trebao biti. To se ne smije ponoviti, to nije dobro. Ili držimo koncept pa ga unaprijedimo ili ga napustimo, da znamo točno što radimo. Odlučimo da li hoćemo transnacionalne liste na izborima ili ne. Ima i argumenata za i protiv, ali ne možemo tu temu unijeti u debatu neposredno pred izbore kada tehnološki više nema vremena za promjene praktički 28 izbornih zakona, to nije realno. I to su određene poruke s kojima moramo naučiti živjeti u komunikaciji i pripremama za iduće europske izbore. Izrazito važno. U kontekstu gospodarstva Hrvatska koja je u mandatu ove komisije izašla iz prekomjernog proračunskog manjka izašla je makroekonomskih neravnoteža, uputila je pismo za europski tečajni mehanizam 2, dakle priprema se za konačno realiziranje strategije o uvođenju EUR-a, dolazi u poziciju da participira u onim glavnim prioritetima koje se tiču i gospodarskoga rasta i koje se tiču unutarnjega tržišta. Teme o kojima smo govorili gotovo na svakom Europskom vijeću, jasno pozicionirali naše interese. Tema klimatskih promjena jedna od najvažnijih s kojom se susreću, bila je dijelom dotaknuta i u raspravama danas. Tema višegodišnjega financijskog okvira, najbitniji pregovori koji će se, vidjet ćemo što će na kraju uspjeti, Finska. Kako sada stvari stoje izgledno je da se dio tih pregovora prenese i na hrvatsko predsjedanje i da upravo mi kao zemlja koja je prvi puta u toj situaciji ima prigodu zavezati pregovore koji traju nekoliko godina o sedmogodišnjem proračunu EU, ne vodeći računa samo o našim prioritetima, nego vodeći računa o promijenjenim političkim prioritetima u Uniji gdje više nema Ujedinjene Kraljevine, jedne od ključnih zemalja kontributora kojeg izgledno nema. Kojeg točno datuma, to u ovom trenutku ne znamo, ali izgledno nema u idućem proračunskom okviru. Stoga su ovakve prigode i trenutak kada možemo jasno vidjeti što mi to točno hoćemo u idućem financijskom okviru, kako Hrvatska vidi sebe kada se repozicioniraju glavni prioriteti, a to simplificirano znači ne može se ostati na onoj klasičnoj podjeli te torte proračuna gdje dominantnu ulogu imaju samo kohezijska i poljoprivredna politika i ostali prioriteti poput klimatskih promjena, sigurnosti, istraživanja, ulaganja u ono što podrazumijeva radna mjesta budućnosti, a to je hvatanje koraka sa 4. industrijskom revolucijom i digitalnim dobom, mora biti dio i našeg prioriteta, moramo se identificirati s tim trendom, samo na taj način smo akteri ovoga procesa. Ne možemo isključivo ostati na varijanti zadnji smo ušli, što je točno, u ovoj smo fazi gospodarskog razvoja, dakle tu smo blizu 60% prosjeka razvoja na razini Unije. Želimo ići gore i nama je glavni cilj konvergencija, moramo to uspjet realizirati, ali isto tako moramo dati doprinos i na ovaj dio kolača, a i uzet ga koji se odnosi na hvatanje koraka da ono što se djeca u našem obrazovnom sustavu danas trude naučiti bude primjereno vrsti radnih mjesta budućnosti. To je trenutno globalna i europska vježba broj jedan, a pri tom voditi računa i o socijalnom stupu, a to znači uključenost, to znači briga o balansu između rada i obitelji, tema koja je prisutna svugdje, vrlo zahtjevna tema u današnjim okolnostima tržišne ekonomije. Nekoliko riječi o Brexitu, dakle ja sam više puta jasno rekao da je to jedna od najgorih mogućih odluka koju je jedna članica Unije nakon 46 godina članstva mogla donijeti, no nažalost to se dogodilo. Uz svo poštovanje prema političkim institucijama, strankama, liderima vidimo kada jedna takva krupna pogrešna procjena se donese pa kada se još ta tema iznese na referendum pa on rezultira ovako kako rezultira onda se cijela zemlja, ne samo u političkom smislu nego sa vrlo dubokim velikim posljedicama na financije, na ekonomiju, na odnose između Ujedinjene Kraljevine i Irske bavi jednom jedinom temom sada već više od tri godine. To je nevjerojatna vježba, evo da je brojnim ljudima koji se bave ovim međunarodnim ili europskim segmentom neko nekada rekao da će jedna takva članica imati toliko dramatične, možemo reći, posljedice na vlastitu snagu političkoga sustava sa ovom temom, vjerojatno nitko ne bi vjerovao. Ali ima, treba naučiti nešto od ove vježbe, puno treba naučiti, ne samo mi nego svi zajedno. I stoga u ovom trenutku gdje praktički pet i pol tjedana prije 31. listopada niko nema kristalnu kuglu da vam precizno i jasno kaže hoće li on izaći bez dogovora 31.10. ili će se doći do nekoga produljenja, temeljem ovih zadnjih odluka parlamenta odnosno zakona kojeg su donijeli da se to ipak pokuša produljiti do 31. siječnja. U svakom slučaju mi moramo biti spremni za oba scenarija, jedan da nam se i ti pregovori prenesu u krilo kao zemlji koja predsjeda, a druga da ako to bude okončano sada budemo oni koji će voditi dio razgovora o kreiranju platforme budućih odnosa između Unije i Ujedinjene Kraljevine. To su dvije zadaće. Mi smo inače jedna od onih članica koja je u konkretnom smislu najmanje dotaknuta Brexitom i zbog ukupnoga volumena trgovinske razmjene i činjenica da smo zadnja članica pa se nismo mogli toliko umrežiti umrežiti sa gospodarskim tokovima između Ujedinjene Kraljevine i Hrvatske, ali i zbog fizičke udaljenosti. Optika susjednih zemalja kao što vidite prije svega Irske, ali ne manje Nizozemske, Belgije, Francuske pa donekle i Španjolske je sasvim drukčija. Mi ovdje imamo 620 i nešto britanskih državljan, naših je građana otprilike oko pet tisuća u Ujedinjenoj Kraljevini, stoga smo odnosno vi ste promijenili zakone koji se mogu ticati prava državljana Ujedinjene Kraljevine ovdje, a temeljem dogovora koji je postignut, dakle uređenog Brexita zaštitili bi prava i naših građana da budu u cijelosti istovjetna kao i s onima koji su u Uniji ranije. No, spremni smo za te razgovore i koji god scenarij bio pred nama. Ono što bih još htio kazati danas je da smo u odnosu na predsjedanje, možda samo još nekoliko riječi o schengenu, dakle mi smo vrlo važno za imati na umu došli na kraj evaluacije kraj svih preporuka i svih kriterija za schengen kada je riječ o komunikaciji Komisija-Hrvatska. Sve što smo trebali ispuniti smo ispunili, u ovoj fazi smo na razini unutarnjih dogovora Junckerove komisije kako bi došli u fazu da kolegi te iste komisije odobri preporuku Vijeću da Hrvatska ispunjava kriterije za schengen. To je u ovom trenutku strateško postignuće. Dakle oko eura idemo vrlo sustavno prema RM2, akcijski plan 6 područja, 9 institucija i 19 konkretnih mjera koje pratimo na mjesečnoj razini i realizirat ćemo ih otprilike do iza našega predsjedanja. Za schengen u ovoj fazi ključ je dobiti preporuku komisije. Kad ćemo uć, to vam u ovom trenutku ja ne mogu reć, niti bi se usudio prognozirat datum, gledajući koliko taj proces traje za Bugarsku i Rumunjsku, a oni su ušli u Uniju prije nas punih 6.g., nastoje ući i Schengen već jako dugi niz godina, ali bez uspjeha na razini vijeća i oviseći o drugim kriterijima. Nekoliko riječi o predsjedanju. U tehničkom smislu stvari idu dobro, sustavi se pripremaju, Ministarstvo vanjskih hrvatskih poslova ima koordinativnu ulogu, resori, dovršit ćemo evo nakon 25.g. u cijelosti onaj dio Nacionalne sveučilišne knjižnice koji je ostao u roh bau varijanti, RH i Gradu Zagrebu će ostat jedan sjajan kongresni centar, to će mjesto biti, a izabrali smo ga namjerno, središte aktivnosti i svih događanja koje ćemo imati ovdje, a bit će 161 događaj za vrijeme predsjedanja, od toga 113 u RH, 113 uključivši i aktivnosti HS. U političkom smislu bit ćemo domaćini sastanka na vrhu čelnika EU država jugoistoka Europe, 20.g. nakon onog prvog zagrebačkog sastanka, politički smo procijenili to je tema na koju možemo dati dodanu vrijednost, to je prostor kojeg poznamo, vidimo što treba učinit. Ako smo mi jedina uspješna priča od 2000. do 2019. onda moramo malo zajedno sa našim partnerima shvaćajući okolnosti u kojima se susjedne zemlje nalaze, naći jedan realan put za vrijeme koje je pred nama vodeći računa i o našim interesima u tom procesu, to je bit te inicijative. Kad je riječ o našim prioritetima, oni će se grupirati u 4 točke, jedna će biti Europa koja raste i koja se razvija, dakle to je taj ekonomski dio, dio unutarnjega tržišta, dio konkurentnosti, kohezije, konvergencije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, to je jedan okvir. Drugi prioritet će bit Europa koja povezuje, za nas posebno važna prometno energetski digitalno Europa koja će biti bolje povezana na način da pogotovo zemlje poput RH se uključe u sve Europske mreže, u svim njihovim aspektima. Treći je Europa koja štiti, pitanje sigurnosti, kako unutarnje, tako i vanjske, to je jedno od najvažnijih pitanja, od nezakonitih migracija, pa do terorizma. Četvrto, snažna, agilna, asertivna EU na globalnoj razini koja projicira svoj model tamo gdje ga netko želi prihvatiti i koja štiti svoje države članice i ima utjecaj na globalne procese, to je ono što će biti fokus. Mogu reći da je razdoblje koje je iza nas bilo izrazito intenzivno, a ovo koje tek dolazi je u pogledu odgovornosti intenziteta RH tako da ga u međunarodnom smislu i angažmanu još nismo uopće mogli percipirati i zahtjeva puno uključenosti doprinosa svih nas zajedno …/Upadica: Hvala predsjedniku Vlade. Imamo 15 replika, prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Premijeru, evo čuli smo vaše izvješće o sastancima Europskog vijeća, naveli ste prioritete, naveli ste sve šta je se događalo, međutim, kao ključnu, uspjeh RH naveli ste predsjedanje RH EU. Kolko je to značajno, možete li vi vjerovati da vaš bivši ministar, sad predsjednik HS, vi ste bili tada, u to vrijeme u Ministarstvu vanjskih poslova, nije znao tko je prošle godine bio predsjedao EU. Toliko o uspjesima i značaju ove Vlade. Naravno, u ime kluba ću još puno toga reći o svim ovim točkama, naravno svoj stav, ja znam da ste vi ovo sve šta ste rekli iznijeli nama da se ne tribamo slagati i naravno da sa brojnim stvarima koje se događaju u RH koju vi prenosite ovdje, apsolutno nema nikakve …/Upadica: Hvala vam/… poveznice sa tim sastancima. Hvala Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, meni je sasvim jasno da smo mi u raspodjeli resora Europske komisije dobili socijalu. Njemačka ona je dobila vlast, mi smo mali od kužine, a to je jasno i kad se pogleda njihova industrijska strategija. Rekli su na razini EU idemo graditi industrijske prvake, one najbolje koji će biti u Njemačkoj, Francuskoj, koje se dogovaraju, mi ćemo postati socijala. Znači, kod nas je stvarno treba nam potpredsjednik za socijalu s obzirom kakvo imamo trenutno iskustvo, nama ne može pomoći samo običan povjerenik, doslovno mora imati potpredsjednika da bi rješavao, a to možemo vidjeti evo usuglasili ste oko smjernica višegodišnjeg financijskog okvira, dobivat ćemo sredstva po glavi stanovnika, vjerujte mi kad prođe popis stanovništva na istoku RH da onda ta sredstva njima će biti svakako lagano dati, koliko god da je treba dati, toliko će nas malo biti da uopće nije problem pokriti sve potrebe Slavonije i Baranje …/Upadica: Hvala/… Hvala lijepa. Cijenjeni zastupniče Panenić, vi ste, ako ja dobro razumijem, ušli u Klub mladih, jel tako? Klub mladih. Da ste malo pažljivije čitali portfelj kojeg vi nazivate socijalom i to sa jednim podcjenjivačkim tonom, malo me to iznenadilo za nekoga tko je bio ministar u Vladi, tko želi biti među mladima, a stariji je Ovo vam govorim zato što to nije, nije dobro, nije dobro za vas prije svega da imate takav stav. On je razotkrivajući, on za mene poslao nekoliko poruka, prvo ne razumijete što je socijalni stup EU, ne razumijete važnost teme demokracije koja je temelj svega, ne razumijete važnost demografije i nastojite diskvalificirati nešto što ja moram priznat da mi je bilo lakše da ja pregovaram nego vi, ne znam što biste vi bili dobili.

vijeća. MI moramo znati sve što je premijer ovdje rekao da mi moramo i u klubu vidjeti što se trenutno događa u RH u odnosima u okviru EU. MI moramo znati da nismo proglasili isključivi gospodarski pojas, moramo znati da od 1.1.2019. godine stranci će imati mogućnost kupiti poljoprivredno zemljište, fizičke i pravne osobe, dok hrvatske fizičke i pravne osobe to ne mogu napraviti u Mađarskoj. Znači brojna pitanja, euro, spominjano je euro, naravno da se nameće euro bez šire rasprave, nego nametnula je politika da mora biti euro da taj dio suvereniteta moramo izgubiti bez šire rasprave. Naravno, ne mećem se ovdje kao stručnjak nego široku raspravu ljudi koji bi željeli raspravljati realno i o razlozima protiv i za nema. Nametnute su nam brojne ovdje teme od demografije, demokracije. Naravno da je imenovana gospođa Šuica na to mjesto, pa baš smo mi primjer demokracije, to je referendumska demokracija ili demokratija. MI smo primjer referenduma koji je bio po pitanju izbornoga zakona i svih ostalih referenduma koji su se događali u RH. Demografija, mi smo nagrađeni koje mi imamo demografske mjere u RH pa tako da imamo dvije trećine Hrvatske prazne u provedbi politike koju je premijer Andrej Plenković ovdje predstavio. Znači Hrvatska je samo 7% sredstava iz EU fondova do sada povukla, povukla, ne ugovorila,